Квесторите, моля поканете народните представители в залата. Заседанието продължава. с мотиви. „РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия

предложение за Проект на решение с мотиви. „РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

насроченото изслушване в Правната комисия на 25 февруари се заменя с 21 февруари; гласуването на член в Конституционния съд вместо на 6 март е за 22 февруари. Изказвания? Няма.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моля Ви в Проекта за решение да се подложи на гласуване и текста:

Първо ще поставя на гласуване предложеното от госпожа Фидосова в залата правно основание за приемането на решението ни днес, а именно: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”. Това е, което подлагам на гласуване – предложението, направено в залата. Гласували

прекратете гласуването.

В Раздел ІV, т. 1 думите „7 март” се заменят с „22 февруари”.” Изказвания? Няма. Режим на гласуване!

в съответствие с решение 860 на Министерския съвет от 2 декември 2010 г. гласува в подкрепа на резолюцията. С резолюцията се предлага размерът на квотите на страните – членки на МВФ, да бъде увеличен общо с 100%. На България е предложено да увеличи своята квота с 40%: от 640,2 милиона специални права на тираж на 896,3 милиона специални права на тираж, което в абсолютно изражение представлява увеличение от 256,1 милиона специални права на тираж. Квотата е основна категория за МВФ, която определя правата на страната членка и достъпа й до ресурсите на фонда. След разглеждане на Проекта за решение се проведе гласуване, при което Комисията по бюджет и финанси подкрепи проекта за решение с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Въз основана гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1, във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България да приеме Проекта за решение за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.”

на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.” Режим на гласуване.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на четири въпроса от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев – 2 въпроса, Антон Кутев, и Драгомир Стойнев и на питане от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Волен Сидеров, и Венцислав Лаков и на питане от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на 18 въпроса от народните представители Георги Божинов – осем въпроса, Димчо Михалевски – два въпроса, Джевдет Чакъров, Захари Георгиев, Милена Христова и Димчо Михалевски, Александър Радославов, Венцислав Лаков, Цветан Сичанов, Михаил Миков, и Иван Николаев Иванов и на 3 питания от народните представители Димчо Михалевски – две питания, и Антон Кутев и Димчо Михалевски. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на две питания от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на образованието, младежта и науката Стефан Воденичаров ще отговори на два въпроса от народните представители Ивелин Николов, и Теодора Георгиева. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще отговори на 4 въпроса от народните представители Мая Манолова – два въпроса, Любомир Владимиров, и Михаил Михайлов и на две питания от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на 21 въпроса от народните представители Емилия Масларова и Димчо Михалевски, Спас Панчев, Бойко Великов, Михаил Миков, Пенко Атанасов – три въпроса, Драгомир Стойнев, Михаил Михайлов, Станислав Станилов, Корнелия Нинова – два въпроса, Александър Радославов, Дурхан Мустафа – два въпроса, Димчо Михалевски, Кирчо Димитров, Тунчер Кърджалиев, и Мая Манолова – три въпроса, и на две питания от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на седем въпроса от народните представители Любомир Владимиров – два въпроса, Иван Николаев Иванов, Мая Манолова, Деница Гаджева, и Петър Мутафчиев – два въпроса. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще отговори на 13 въпроса от народните представители Димчо Михалевски, Атанас Мерджанов, Антон Кутев, Румен Такоров – два въпроса, Пенко Атанасов и Пламен Орешарски, Румен Петков и Милена Христова, Иван Николаев Иванов – два въпроса, Корнелия Нинова, Любомир Владимиров – два въпроса, и Георги Божинов и на две питания от народните представители Сергей Станишев, Петър Мутафчиев, Тунджай Наимов, Корнелия Нинова и Милена Христова, и Димчо Михалевски. Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков ще отговори на въпрос от народния представител Огнян Стоичков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на седем въпроса от народните представители Димчо Михалевски три въпроса, Деница Гаджева, Захари Георгиев, Иван Николаев Иванов, и Михаил Миков и на пет питания от народните представители Димчо Михалевски – четири питания, и Антон Кутев и Димчо Михалевски. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на пет въпроса от народните представители Венцислав Лаков, Пенко Атанасов,

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на въпрос от народния представител Михаил Миков и на въпрос с писмен отговор от народния представител Пенко Атанасов; министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на два въпроса от народните представители Мая Манолова и Драгомир Стойнев; - министърът на околната среда и водите Нона Караджова – на въпрос от народния представител Антон Кутев; министърът на здравеопазването Десислава Атанасова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Милена Христова; - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски – три въпроса, и Любомир Владимиров. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Аню Ангелов. Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Вежди Рашидов. По лични причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.